Mi kao da smo vodili raspravu ova tri dana o stavljanju van snage Zakona o finansiranju lokalne samouprave, pa smo od predstavnika predlagača u razmeni argumenta slušali o razlozima koji se stavljaju na teret, dakle razlozi zbog kojih ne valja važeći zakon. Zašto onda nismo imali Zakon o stavljanju van snage ovog zakona? Zašto? Zato što nemamo drugi. Šta smo dobili u zamenu? Dobili smo izmenu samo u delu procenata učešća lokalne samouprave.Ako zakon ne valja, neko od kolega je govorio, mislim da je čak neko od predstavnika skupštinske većine, zašto zakon nije izmenjen od 2012. godine? Govorio sam o tome da ovaj zakon ova vlast primenjuje u prethodnom mandatu i u ovom, i u onom pre prethodnom. Primenjuje onoliko koliko ga primenjuju i stranke koje su ga donele.Dakle, ako je izmenjen 2011. godine, pa samo godinu dana ga je primenjivala stranka bivšeg režima, kako smo ovde imali prilike da čujemo. Zašto nije promenjen od 2012. godine? Ako do te mere utiče na makroekonomsku stabilnost, zašto nije promenjen 2012. godine?Dalje, godine?Dalje, nije tačno da lokalne samouprave blistaju zbog izmene zakona i zbog umanjena, kako se ovde predstavlja. Veoma su nezgodni gradonačelnici, predsednici opština i ostali lokalni funkcioneri, a verujte i građani i vodi se rasprava i na mnogim drugim mestima, ne samo u ovoj sali o ovom zakonu, zato što građani prate.Gospođo ministarka, vi ste u debati koju ste vodili sa nama tri dana, uz trud koji ste uložili, niste zaista pružili dokaze i opravdanje za ove izmene.Ja sam govorio kod načelne rasprave, a sada to može kod amandmana, da ste posebno oštetili opštine kao jednu jednu od struktura lokalnih samouprava. Niste dali odgovor na mnoga pitanja koja su postavljena, očekivao sam da će nakon prvog dana skupštinski saziv dobiti odgovor na neka pitanja.Dao sam i konkretne predloge. Dakle, mogli ste da se uverite da su opštine uskraćene strukturno sa ovim procentom umanjenja za 447 miliona dinara. Zašto? Čuli smo jedan od argumenata na Odboru za ustavna pitanja da su gradovi prepoznati kao poželjne sredine, pa da ih treba dodatno podržati. Dakle, ja sam vas izvestio o razlogu koji sam čuo na Odboru od predstavnika predlagača. To nije nikakav argumenta. Dakle, on je selektivan, restriktivan po opštine.Svi brinemo o lokalnim samoupravama i ne treba u tome da se utrkujemo, ali ne povlačimo svi iste poteze u korist lokalnih samouprava. Ovaj potez Vlade nije u korist lokalnih samouprava i što je najgore, za ova tri dana nismo dobili dokaze zašto je to toliko i koliko važno za makroekonomsku stabilnost, ako je tačno, nešto je jedan od prethodnih govornika rekao, pominjući 997 milijarde, pa dakle to je učešće od 0,048% u budžetu.Odgovori budžetu.Odgovori na pitanja koja ste dali su, zaista uopšteni, isto kao i obrazloženje. Dakle, to je posledica pripreme zakona na prečac.Terminološko neslaganje ili možda i suštinsko. Govori se ovde i zamera da kritika koja se čuje protiv izmene ovoga zakona da mi govorimo kako država nešto uzima opštinama. Pa, tačno je. Dakle, svodi se na smanjenje sredstava, a to se sada ovako narodnim jezikom može da prevede uzimanje. Pa sada, tobože država je nešto dala, pa sada može i da uzme. Pa, uredu je, to i jeste prihod države, ali je država odredila da bude ovako kako je sada. Pa, nisu se opštine izborile same da bude ovako, nego je to donela, takođe neki skupštinski saziv je doneo.Ne možemo se rukovoditi principom, da banalizujem istup jednog našeg kolege koji nas je po sopstvenom priznanju kolege iz njegove poslaničke grupe 20 minuta terorisao ovde, nas opoziciju, ne možemo se rukovoditi principom – ja sam te stvorio, ja imam pravo da te uništim, lokalnu samoupravu.Dakle, država može da ukine lokalne samouprave. Može da napravi novu teritorijalnu organizaciju, ali da li je to način na koji treba razgovarati o ovakvom jednom važnom pitanju. Izmena zakona je restriktivna i selektivna i to je dokazano, to ste vi priznali na kraju krajeva. Dobar deo argumenata ste prihvatili u toku ove rasprave, nešto ćutke, nešto što i u znanju.Vi ste napravili određenu ogradu od politike Vlade, lično, zato što ste želeli, navodno tvrdnjom da niste član ni jedne političke partije, da na taj način objektivno sagledavate stvari. Da li to znači da predsednici opština, gradonačelnici iz bilo koje stranke, ali iz SNS ne sagledavaju ne sagledavaju objektivno situaciju u svojim lokalnim samoupravama zbog toga?Vi ste najavili izmenu zakona, ali prilikom ove izmene to može da predstavlja samo izvinjenje da će te vi prilikom sledećih izmena zakona ili donošenja novog, to još uvek ne znamo u ovom trenutku, da ćete izbalansirati ili ispraviti tu nepravdu koja se nanosi lokalnim samoupravama, a onima koji su vodile računa i vodeći računa o lokalnim budžetima, oni su vodili računima i o makroekonomskoj stabilnosti u našoj državi, one su posebno oštećene.Govorili oštećene.Govorili ste o kompenzacionom odelu kao modelu za pomoć onim lokalnim samoupravama koje će biti u problemu, posebno posle usvajanje izmena ovoga zakona. Pa, sve lokalne samouprave će biti u problemu, sve lokalne samouprave i taj kompenzacioni model će morati da podrazumeva barem ovoliko para koliko se umanjuje ovim zakonom o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.Kao izlaz iz ovako teške situacije lokalnim samoupravama se preporučuje da malo bolje popišu lokalnu imovinu, ne lokalna imovina, ne lokalna imovina, pardon, imovina koja podleže tom lokalnom porezu na imovinu da nije popisana dobro. Ali, imovina postoji i ako nije popisana, ali nemamo poreske obveznike na velikom delu imovine. Dakle, šta ćemo tada da radimo? Srbija nam se prazni. Nema đaka u školama. Imamo imovinu. Nemamo obveznike. Imamo škole, ima manje đaka. Ne okrivljujem ja vas za to. To je jedan proces koji se dešava, ali je okolnost u kojoj donosimo ovakav zakon.Posebno napominjem da ako je već postignuta makroekonomska stabilnost i bez ovog umanjenja od 4,8 milijardi dinara, a potrebno je da se 40 miliona evra slije u republički budžet, zašto nije određena namena? Ako već imate nameru, ako ste solidarni, ako imate razumevanje za lokalne samouprave koje će biti u problemu, zašto ne odredite namenu 4,8 milijardi dinara pa da kažete – to će se koristiti npr. za regionalne razvojne projekte lokalnih samouprava koje pojedinačno ne mogu da isfinansiraju?Navešću

a vi znate dobro da izmenom zakona 2010. ili 2011. godine, nije ni važno koje godine je bilo, da je vodna naknada kao namenski izvor prihoda prebačen kao budžetski prihod i da se onda deo tog prihoda transferiše na preduzeća koja se bave održavanjem vodotokova i da to direktno ugrožava ugrožava i lokalne samouprave. To sam samo naveo kao primer, jednu digresiju koliko je važno da se namena sredstava odredi jasno i da se znaju pravila na koji način se raspolaže tim sredstvima.Vi ste dali dosta usmenih najava šta će biti, ali nikakva normativna garancija nije pružena da lokalne samouprave mogu da očekuju takvu najavu i mogućnost. Kritike koje se ovde čuju sa izvesnom dozom sumnje da će se raditi politički i na neki drugi način zaista mogu da stoje.Nekoliko kolega je navodilo primere dobre ili loše prakse. Ja ću navesti jedan primer dobre prakse i jedan primer loše prakse. Primer dobre prakse je opština Velika Plana do avgusta 2015. godine i primer loše prakse opštine Velika Plana posle avgusta 2015. godine.Sigurno da imate u Ministarstvu za lokalnu samoupravu da opština Velika Plana do avgusta 2015. godine imala je pedesetoro manje zaposlenih od dozvoljenog broja, da nije imala dan blokade. Kada govorimo ovde o bivšim režimima, ne znam šta to tačno znači, pa neko od kolega mi reče da su to političke grupacije ili pojedinci koji su u prethodnom periodu bili nosioci javnih funkcija, i ja sam predstavnik bivšeg režima lokalnog naravno u Velikoj Plani i to su primeri dobre prakse.Opština Velika Plana se nije oslanjala samo na državni budžet, već je u saradnji sa Smederevskom Palankom, ispravka kolegi bivšem iz Smederevske Palanke, zajedno smo obezbedili 10,5 miliona evra za realizaciju regionalnog vodovoda.Jako je važno da se pozabavite ubuduće, gospođo ministarka, kadriranjem na lokalnom nivou. U političkom delu treba da utičete na izmenu zakona koji će filtrirati kvalitet na izborima. Znate o čemu vam govorim, a kada su u pitanju zaposleni, nemojte da se hvalimo da su nam plate niske u javnom sektoru. Niska plata u javnom sektoru i najava da će ona trajno ili barem srednjoročno, a možda i dugoročno biti niska, to znači odsustvo kvaliteta ili okretanje glava kvaliteta od lokalne samouprave i javnog sektora.Dakle, treba izbalansirati kvalitet i dati šansu kvalitetnim sposobnim ljudima da se kao stručnjaci, kao činovnici, kao inženjeri dokažu i u javnom sektoru.Kada govorimo o razvoju neko je pominjao ravnomerni razvoj. Pored ravnomernog razvijanja imamo i ravnomerno nerazvijanje. Mislim da se mi približavamo više ovom drugom polu, ravnomernog nerazvijanja.Odmah da vam kažem da se sa vama slažem da se ravnomerni razvoj mnogo teže nego ravnomerno nerazvijanje.Ovaj zakon će sigurno biti usvojen. To nije sporno, ali ne po pravdi, već po pravu jačeg. Hvala.

predloge. Hoću samo da kažem da mislim da sam se trudila, dala sam stvarno sve od sebe da u poslednja 72 sata, zajedno u ponedeljak sa odborima, obrazložim i građanima i narodnim poslanicima zašto je važan ovaj zakon.Ako hoćemo da simplifikujemo možemo da simplifikujemo i kažemo da je važan, na kraju krajeva, bio i zbog brzog pozitivnog zaključka MMF, koji jeste važan za Srbiju, koji u stvari pokazuje da je Srbija ozbiljna, odgovorna zemlja koja je siguran i stabilan partner, a to ova Vlada dokazuje i to je važno i ovom premijeru.Jako mi je važno, još jednom da napomenem za sve koji prate prenos i za sve narodne poslanike, da su dva principa bila važna kojima smo se vodili. Prvi, da su najmanje pogođene najsiromašnije lokalne samouprave i drugi da je najviše oduzeto od grada Beograda, čak 40% ovog tereta koji predlažemo pada na grad Beograd, zato što grad Beograd ima najveće prihode od poreza na zarade i grad Beograd je svakako, pa samo zato što ima status glavnog grada, u velikoj meri ekonomski povlašćen.Amandmane mogu da stavim u tri grupe, ali najviše amandmana predlaže da se podigne učešće u porezu na zarade za lokalne samouprave malo, ali manje nego iz zakona 2011. godine, ali zato najveća grupa amandmana kaže da se Beogradu poveća učešće u porezu na zarade više nego u zakonu iz 2011. godine, za 5%, 8%, 10%, 15% i 17% idu amandmani. Dakle, da se Crnoj Travi u najboljem slučaju da 77%, a da se Beogradu da 87% od učešća na zarade.To nije ravnomerni razvoj i ne razumem zašto su narodni poslanici imali želju da grad Beograd nagrade u odnosu na sve ostale opštine i gradove u Srbiji, da njima ide manje nego u zakonu od 2011. godine, a da Beogradu ide i do 17% više nego u zakonu iz 2011. godine. Ovo nije ravnomeran razvoj, ovo meni nisu bili ozbiljni amandmani i ovo govori da je cela rasprava od 72 sata u kojoj su učestvovali i predstavnici Vlade i Ministarstvo finansija, svi vi narodni poslanici, građani Republike Srbije, da je ovo bila jedna farsa koja dokazuje da ravnomerni regionalni razvoj ovde nije bila poenta. Hvala puno. **Veroljub Arsić** Reč ima narodni poslanik Milan Lapčević. Izvolite. Da iznesem još neke razloge zbog čega ne možemo da podržimo izmene ovog zakona, odnosno zbog čega tu treba da se nešto menja.Prva stvar je obrazloženje u zakonu koje kaže da su predložena rešenja dogovorena sa MMF i da je to u stvari njihov zahtev, odnosno zahtev da još više sredstava se oduzme lokalnim samoupravama, a da se prebaci na centralni nivo zbog smanjenja budžetskog deficita. Mi ne smatramo da je bilo koja zemlja procvetala sarađujući sa MMF, pošto nemate primera u svetu da je jedna suverena zemlja, a koliko znam, premijer ove Vlade ne propušta ni jednu priliku da kaže da smo mi suverena zemlja i da sami odlučujemo o svojoj sudbini i da ne može niko sa strane da nam se u to meša, dakle ni ovo obrazloženje onda nije u skladu sa tim da MMF može da nam se meša i da nam MMF odobrava povećanje cene struje ili zahteva od nas smanjenje udela na zarade lokalnim samoupravama itd, itd.Druga važna stvar zbog čega ne možemo da podržimo ovo jeste dalje urušavanje budžeta lokalnih samouprava. Govorio sam i na odboru da je ogroman broj lokalnih samouprava u Srbiji u velikim finansijskim problemima, da ne tako mali broj tih lokalnih samouprava je u blokadi konstantno i da muku muče da isplate i osnovne prinadležnosti prema budžetskim korisnicima, da isplate plate, a kamoli da razmišljaju o nekom razvoju.Nije me mrzelo, pa sam pogledao i budžete lokalnih samouprava, odnosno konkretno grada Niša iz 2006, 2007. i 2008. godine da uporedim koliko se to sredstava ubiralo od 40% na zarade, koliko je tada bilo, koliko smo dobijali od transfera Republike i da uporedim te cifre u realnom i nominalnom iznosu tada i ovo što se predlaže danas. Ispada da je tada grad Niš dobijao, što sa državnog nivoa, što je ubirao od poreza na zarade, odnosno 40% od poreza na zarade, da je prihodovao negde oko 3,1 milijardu dinara ili, prema tadašnjem kursu evra, skoro 40 miliona evra. Danas ubira po ovom dosadašnjem zakonu oko 33,6 milijardi dinara ili, prema današnjem kursu, oko 30 miliona evra, što je realno manje za 10 miliona evra.Ovim evra.Ovim smanjenjem Nišu će biti oduzeto reda veličine oko 200 miliona dinara, što otprilike znači jedno pet, šest vrtića, možda desetak kilometara asfalta, vodovoda, kanalizacije i ko zna čega sve ne.Ne ne.Ne možemo da se složimo ni sa obrazloženjem pojedinih poslanika, jer nam je to prosto logički nerazumljivo da će sa umanjenjem procentualnog zahvata lokalnih samouprava one ipak dobijati više sredstava. To se prosto kosi sa elementarnom logikom i neću dalje trošiti reči u vezi toga.Ono najviše što nam smeta je to što će lokalnim samoupravama na ovaj način biti uskraćeno oko pet milijardi dinara, što gradu Beogradu, što opštinama, što gradovima, sveukupno oko pet milijardi dinara, a da će za to postojati tzv. kompenzacione mere gde će centralne vlasti odobravati pojedine projekte različitim lokalnim samoupravama. Niti znamo po kojim kriterijumima, niti znamo za šta i prosto nam je neshvatljivo da je to jedno od obrazloženja zašto treba prihvatiti ove izmene zakona.Ako uzmemo u obzir da imamo ima oko 150 opština u Srbiji i da jedan najobičniji projekat ne može da bude ispod 30, 40 miliona dinara, za šta god da je, kada to pomnožite, to je minimalna cifra od 7,8 milijardi dinara, ako hoćemo svim lokalnim samoupravama da pomognemo samo sa po jednim projektom. Prosto, nije normalno da jedna osoba ili centralna vlast ima kontrolu nad osam milijardi dinara minimalno, a verovatno i više, da to deli lokalnim samoupravama kao da su one maloletne i da ne znaju šta treba da rade, nego će centralna vlast da procenjuje šta je bitnije gradu Nišu, Babušnici ili bilo kojoj drugoj opštini, put, osvetljenje, vodovod, kanalizacija ili šta god.Mislim god.Mislim da je to jedan ponižavajući odnos i svako dalje urušavanje budžeta lokalnih samouprava dovešće do nesagledivih posledica. Ne možemo to da podržimo, jer smatramo da lokalne samouprave i po Ustavu i po Zakonu o lokalnim samoupravama imaju svoje pravo i svoje budžete i obavezu da vode računa o sopstvenom razvoju, a kada im uskraćujete sredstva vi praktično kršite Ustav ne dozvoljavajući im da mogu slobodno da razvijaju svoju lokalnu samoupravu i da brinu o sopstvenom razvoju.

i ono što smo danas mogli da čujemo je vrhunac licemerja zbog toga što oni koji su pravili najveća dugovanja, oni koji su ostavili lokalne samouprave sa dugovima od 1,7 milijardi, kao što je Smederevska Palanka, Inđija 1,5 milijardi,

dolaze u situaciju da govore ovde o tome kako treba raspolagati lokalnim budžetima.Svi ti vodovodi i vrtići koje treba izgraditi zamenili su se sa džipovima, stanovima u Beču, parama na deviznim računima u inostranstvu, upravo onih pojedinaca koji su vodili te lokalne samouprave. To je vrhunac licemerja koje jednostavno danas treba reći građanima Srbije, da su išli o trošku građana, ne samo budžeta Republike Srbije, nego i budžeta lokalnih samouprava u gradovima iz kojih dolaze.Ono što je važno danas reći jeste da se amandmani na član 1, bilo ih je 20, mogu podeliti u dve grupe. Jedna grupa je potpuna urađena na jedan stihijski stereotipan način, tipa – briše se, a ostali je urađen na kreativan način, upravo onog tipa o kome ste govorili, gospođo ministarka, da se tražilo da procenat koji se transferima od zarada daje lokalnim samoupravama bude veći od 80% procenata, veći nego što je bio odlukom iz 2011. godine. To upravo pokazuje najviši stepen neozbiljnosti uopšte bilo kakve saradnje i želje da se na konstruktivan način ovakav vid zakona podrži.Ono što treba reći, to je da takav stepen neozbiljnosti pokazuje suštinski želju da se doživi politička slava za dva minuta obrazlaganja amandmana i da se dodvoravamo nečemu što se ne možemo dodvoriti, jer upravo to ne postoji u lokalnim samoupravama kao vid mogućnosti da lokalne samouprave prežive sva ona dugovanja koja su ostala gradovima i opštinama od onih koji su vladali jedan, dva, pa neki i tri mandata, ali su sada ove poslanici došli da nam spočitavaju visoke moralne vrednosti. Takve moralne vrednost jednostavno nisu kadri ni da nose.Zbog nose.Zbog toga treba reći da ovi amandmani koji su predloženi na član 1. treba da koriste i kao jedna vrsta pokrivanja svih onih marifetluka koje su vodile te lokalne samouprave, sve one aktivnosti koje su državni revizori i koje su policijski organi i uprave prihoda imali u svojim izveštajima prilike da ocene na onaj način na koji su zaista, na neadekvatan način vođeni.Zbog toga je potpuna opravdano što Ministarstvo finansija nije podržalo nijedan ovakav amandman, jer pokazuje na koji način i koji je cilj bio svih ovih amandmana. Stoga treba reći da su ove izmene i dopune početak reforme javnih finansija lokalnih samouprava i potpuno treba podržati od strane svih poslanika odbijanje ovakvih amandmana.Zbog toga ćemo u danu za glasanje podržati jednostavno ono što je jedino moguće bilo u ovom trenutku, a to je Predlog zakona u izvornim izmenama i dopunama, smanjenje praktično procenta transfera od poreza na zarade od 3% do 6% procenata, a grad Beograd 4%. I upravo ovo što ste rekli, da jednostavno grad Beograd će podržati praktično najveći teret podrške lokalnim budžetima upravo zbog toga što je u tom procentu grad Beograd sa 4% od zarada koje će im biti uskraćene, minimalno biti uskraćene zarade, praktično porez od zarada najsiromašnijim opštinama.Na nama je da radimo nov koncept zakona. Javne rasprave su prošle, Ministarstvo finansija je praktično i spremilo nov koncept, ali je očito da lokalne samouprave za sada u ovom trenutku nisu dovoljno bile sposobne i spremne da taj nov koncept podrže. Zbog toga je ovaj prvi korak bio neophodan, a svako onaj ko je dobronameran jednostavno će podržati ovakav predlog izmena i dopuna zakona koji ste dali, a svi oni koji jednostavno žele da prebace na neki drugi teren politikanstva nisu kadri da danas uopšte pričaju o njemu. Hvala vam. kolege, pažljivo sam sve slušao i progovoriću koju o amandmanu. Dakle, zašto je amandman „briše se“? Pa, iz prostog razloga da bi se obrisao. Ako se amandman kao takav usvoji, neće važiti promena zakona. Je li tako? A zašto to tako kažemo? Malopre je uvaženi predsedavajući, tada sa govornice, rekao jednu stvar za koju se ja apsolutno sa njim slažem. Ključna stvar jeste otvoriti realna radna mesta.Zašto ja kao narodni poslanik iz Kraljeva imam ovoliki strah i ovoliko sam protiv toga? Jer, gospodo iz napredne stranke, za četiri godine vašeg vladanja u Kraljevu niste otvorili slovima ni jedno jedino realno radno mesto. Jasno je meni ako je novo radno mesto da je nova plata, da je novi porez na dohodak i da se deo vraća, ali šta ćemo kada radnih mesta nema? Nije ih otvorio niko, zato je strah. Šta ćemo ako za te četiri godine nije bio ni jedan jedini dinar podsticaja iz budžeta za malo preduzetništvo koje bi trebalo da otvori radno mesto? Ovo su proverljivi podaci. Ja sam vam juče pričao, gospođa ministarka, možda to niste čuli. Evo, ja vam kažem, dođite, pozovite me, ja ću ponoviti pred vlašću.Šta se sada dešava? Dešava se nešto što meni kao čoveku koji jesam pripadnik druge političke opcije koja apsolutno drugačije misle o hiljadama stvari, ali nikada nisam zlurad, nije jasno, a nije mi jasno da ako napredna stranka izabere u Kraljevu za gradonačelnika mladog čoveka, doktora nauka, kako on može da izabere za svoga savetnika iz SPS-a čoveka koji je po zanimanju cvećar? Zašto? Zato što postoji nešto što se zove koalicioni sporazum koji je otprilike jači od zakona i jači od svega. Odatle je moj strah i odatle ja neću glasati, a zaista pažljivo slušam i zahvalan sam gospodinu predsedavajućem što mi je objasnio problem Požarevca. Ne mislim ja ništa dobro ni o žutom preduzeću koje se odavno raspada, ali želim da stvari pomeramo i želim da shvatate da neko može da ima iz opozicije konstruktivan prilaz stvarima. Nemojte se ograđivati od nečega što je možda konstruktivan i dobar savet i dobra ideja. Hvala.

naravno, ovaj amandman ne treba podržati, ali sve ono što smo danas čuli od opozicije je tuga, najblaže rečeno. Tužno, jadno, strašno. Kakav amandman, takva i opozicija. Nikakav amandman, nikakva opozicija, nažalost. To nije dobro za demokratiju jedne zemlje. Važno je imati dobru opoziciju, važno je imati konstruktivnu opoziciju, ali ne i imati nekoga ko praktično ne radi ništa, osim što troši vreme građana Srbije.Govoriše danas ta gospoda o penzionerima, govoriše o mladima. Puna usta brige za penzionere i za mlade. Pa, da li znate koliko ste mladih ljudi svojom nakaradnom, nakaznom politikom oterali iz ove zemlje od 2000. godine do 2012. su procene, od medija naklonjenih vama do onih malo blažih. Ide raspon od 500.000 do milion. Dakle, 500.000 do milion mladih ljudi je otišlo iz ove zemlje. Neke su procene da van Srbije živi 7.000 doktora nauka. Jedan školovan mladi čovek košta Srbiju 300.000 evra. Znači, 300.000 evra košta da odškolujete jednu mladu perspektivnu osobu. Tih 300.000 evra po osobi vi ste bacili i dali nekoj drugoj zemlji da koristi taj potencijal koji je potencijal Srbije. Toliko ste vi brinuli o mladim ljudima. Toliko o vašoj brizi o budućnosti Srbije. Brinu ta gospoda i za bebe. Imam ćerku od tri godine i ne mogu da zamislim da moja Sara nema uveče vodu.Koliko dece u jednoj od opština nema vodu svako veče? Svako veče nemaju vodu deca. Možda taj gospodin se kupa u pivu, verovatno, pa navikao, šta će čovek, ali deca se u pivu ne kupaju. Deci treba voda, gospodine.Šta da radimo, vi ste na to navikli. Briga o deci. Heterlend. Ponavljaćemo vam Heterlend dok god sedite u ovoj Skupštini. Dok god imate jedan jedini glas mi ćemo da ponavljamo taj Heterlend, 1,5 milion oteto od dece ometene u razvoju. Sram vas bilo! Sram vas bilo!

Naravno, mladi traže normalan život, traže posao, traže budućnost. Svake nedelje, svakog dana otvaraju se radna mesta u Srbiji. O tome su moji prethodnici govorili. Premijer Republike Srbije Aleksandar Vučić radi vrlo konkretan i ozbiljan posao za ovu zemlju. Mi kao narodni poslanici treba da pomognemo u tom poslu, u poslu otvaranja fabrika, u poslu gde postoji normalan zakonit sistem u ovoj zemlji,

pa penzioneri su pokazali na izborima pre nekoliko meseci koga podržavaju. Ne podržavaju one koji su državu doveli do ambisa, do bankrota. Da ste toliko valjali, vi nasmejani, pa i vi biste pobedili na tim izborima. Nikako da pobedite, ali nećete više nikada ni pobediti. Šta da radimo? Neće ti penzioneri da glasaju za vas. Neće ljudi da glasaju za to da dođu u situaciju da u 21. veku nemaju penziju.

koji su doveli do bankrota zemlju, kojima je malo onih trista i koliko, kolega Markoviću, flaša piva, koji su ostavili građane bez vode, 350, 1.050, koji građane ostavljaju bez vode, koji deci obećavaju samo patkice i paštete, kojima se ne sviđa „Beograd na vodi“, koji bi da ponovo zaduže Beograd za 20%, koji bi da dižu dug Srbije, više takvi nikada neće biti na vlasti. Ja sam ponosan zbog toga. Hvala vam.

Naravno, radi se o dostojanstvu Narodne skupštine – nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku, korišćenje uvredljivih izraza, kao i iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih poslanika.Ovo sigurno nije atmosfera u kojoj možemo nešto pametno da dobijemo, niti ministarka da dobije neki dobar savet za ono što bi mogla da uradi ili ispravi u svom pristupu u odnosu na lokalne samouprave.Nisam vi dobijate tu vrstu poverenja i da na ovakav način možete da emitujete odnos prema političkim neistomišljenicima. Ja ću vam reći sledeće – ja navijam za uspeh ministarke koja je ovde u sali sa nama jer želim da popravi život u svakom gradu, u svakoj opštini u Srbiji, onako kako navijam za dobrog gradonačelnika u mom gradu. Nažalost, protekle četiri godine izgubljene jer nije ništa urađeno u Nišu. Nišu. Nadam se da će ovaj gradonačelnik biti uspešniji jer tu žive moja deca, jer tu žive građani Niša, navijam za uspeh svih gradonačelnika u Srbiji i nemam ni trunku mržnje ni prema vama ni prema njima. Ovde probamo da govorimo o argumentima time što ćemo doprineti boljem zakonu, boljem odnosu i načinu da lokalne samouprave mogu da doprinesu kvalitetu života u svojim sredinama.Zaista mislim, predsedavajući, da ste morali da reagujete na ovakav način na ovakav govor mržnje koji smo svi čuli u Skupštini i siguran sam da i ministarka nije ništa korisno iz ovoga čula. Nadam se da ćete ubuduće reagovati na ovakve izlive mržnje u Skupštini Srbije.

Da atmosfera u sali trenutno u sali nije onakva kakvu očekujemo, to ste u pravu, ali tu atmosferu ne pravi predsedavajući, nego kolege poslanici, iznoseći argumente ili svoje stavove političke dok imaju pravo na reč. Ja zaista pokušavam da prema svim kolegama poslanicima budem korektan, shvatajući da se ovde govori i o zakonu, ali i da neko želi da pošalje političku poruku jer je ovo mesto gde treba da se, između ostalog, vodi politika. Ako bih slušao kolegu poslanika koji kaže kako neko otima od dece paštetu, pa besplatan prevoz, pa ovo, pa ono i ne bude opomenut od strane predsedavajućeg, očekujte da će takav isti tretman predsedavajući da ima i prema drugoj strani koja će da kaže nešto slično, optužujući opet tu drugu stranu.Tako da, ako želite da se striktno pridržavamo Poslovnika, čim izađe neko iz onog dela koji se tiče amandmana, bez obzira iz koje političke stranke dolazi, opominjaću ga jednom ili dva puta da se vrati na amandman, a onda ću da koristim prava Poslovnika koja mi pripadaju, najblaže pravo jeste da isključim mikrofon, ali tad nećete biti zadovoljni ni vi, ni oni. Ja samo mogu da apelujem na sve šefove poslaničkih grupa da utiču na svoje poslanike i da se tenzije u diskusijama, koliko god je to moguće, smanje da bismo mogli da nastavimo sa normalnim radom.Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje? Želite. U redu. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.Iskoristio bih vreme poslaničke grupe, ako mi dozvolite, da se sa jednom konstatacijom i dva predloga obratim ministarki, kao nestranački poslanik nestranačkom članu Vlade koji je na prošloj sednici Skupštine izabran za ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu i, nažalost, već na prvoj sednici

počevši od Vlade. Mi imamo Vladu od 20 članova, u kojoj je 19 članova iz Vojvodine i Beograda, a samo jedan ministar bez portfelja ispod Vojvodine i Beograda. To rečito govori o neravnomernom političkom pristupu mandatara, ali to je većina izglasala. **Maja Gojković** Poslaniče, uvažavam vaše mišljenje, uopšteno, ali, morate o amandmanu.

Da je drugačiji sastav Vlade, pitanje je da li bi ovakav predlog zakona bio predložen.Takođe, da u ovoj Skupštini Gojković** „Gradu Beogradu pripada 70% od poreza na zarade, zamenjuje se rečima: „gradovima pripada 77% odnosno gradu Beogradu pripada 66% od poreza na zarade“. Tako izgleda debata o amandmanima.

praktično će najviše štete da ima poljoprivreda.Prethodnog dana sam govorio, ali je bilo kratko vreme i nisam mogao da iznesem predloge. Posle završetka sednice, prišao sam gospođi ministarki i imali smo razgovor oko jednog predloga. Danas želim da kažem da praktično ovo smanjenje neće pogoditi broj zaposlenih u lokalnim samoupravama, neće pogoditi ni smanjenje njihovih plata, jer su već smanjene, ali će zato redukciju najviše doživeti poljoprivreda, a to je četvrti finansijski udar na poljoprivredu.Prvi udar jeste što pet godina nije akreditovana uprava za agrarna plaćanja i što praktično ne postoji mogućnost povlačenja sredstava EU. Drugi udar jeste što su u 2015. godini smanjene subvencije…(Isključen govoriti o amandmanu. Zaista ne mogud da dozvolim da se ponavlja generalna debata.

član 1. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović, koji nije na zasedanju.Da li neko želi da debatuje o njegovom amandmanu?Reč Uvažena ministarko, uvaženi članovi ministarkinog tima, poštovana predsedavajuća, dame i gospodo, amandman koji je podneo narodni poslanik Saša Radulović u ime Poslaničke grupe „Dosta je bilo“ predviđa tri suštinske izmene u odnosu na originalni Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je podnesen Skupštini na usvajanje. Mi smatramo da tri stvari moraju nužno biti izmenjene, jer ako se to ne uradi, desiće se određene posledice na normalno funkcionisanje lokalne samouprave i da ćemo jednostavno imati jednu neto štetu u državi.Prva stvar, kada je reč o reč o jednoj od tri stavke koje smo planirali ovim amandmanom da predložimo da se promene, vezana je za rentiranje odnosno iznajmljivanje nekretnina.

jedan prilično diskutabilan koncept. Jer, kapital se obično vezuje za privatne firme, državne firme ili firme u mešovitom vlasništvu. Kao pojam se ne vezuje za fizička lica.Mislimo da takođe postoji jedan veliki problem koji smo pominjali u raspravi u načelu, a to je pitanje motivacije lokalnih samouprava da u uslovima kada im se, na osnovu rešenja koja su predviđena ovim zakonom, ukidaju određena sredstva, kada je način da dođu do kompenzatornih davanja donekle usložnjen, se jednostavno tim rešenjima postavlja pitanje motivacije jedinica lokalne samouprave da taj posao rade valjano.Jedna od najvećih oblasti sive ekonomije u Srbiji upravo jesu iznajmljivanje stanova, kuća i imamo velike probleme da te ugovore fiskalno obuhvatimo, odnosno da oni koji su rentijeri stambenog prostora plaćaju poreze na to, koji su zakonom propisani.Ovde se postavlja pitanje da li bi lokalne samouprave bile više motivisane da ta sredstva prikupljaju za sebe, nego u ovom slučaju, kada to bude preseljeno na nivo Republike?Imali smo vrlo sličan porez, porez na nekretnine, i imali smo velike probleme sa time kako su lokalne samouprave to tretirale. I trebalo je mnogo napora uložiti da se u nekim jedinicama lokalne samouprave taj proces poboljša. Negde smo uspeli kao država, baš uspeli u nekim opštinama, ali negde su rezultati vrlo tanki. Uvek je bila logika toga da imate lokalne samouprave i da lokalni čelnik lokalne samouprave razmišlja da li je bolje da pusti da stvari stoje kako jesu i da se nada kompezatornim davanjima Republike ili da prione na jedan posao koji je vrlo nepopularan, a reč je o njegovim parama, odnosno parama koje su lokalne samouprave mogle da prikupe za sebe. U ovom slučaju vidimo da bi se mogao pojaviti jedan suštinski problem, a to je pitanje motivacije lokalnih samouprava.To je pitanje o kome trebamo ozbiljno razmisliti i to je jedno pitanje gde sam ja duboko ubeđen, ako posmatramo konsolidovanu državu Srbiju, sa svim nivoima vlasti, da će neto efekat prenosa sa jednog nivoa vlasti na drugi biti određeni stepen poreske evazije. A u vreme u kome mi danas živimo, u vreme u kojem u kojem imamo priličnih poteškoća, da se ne lažemo, nismo mi rešili mnoge od naših ekonomskih problema, imamo sreće zbog toga što u ovom momentu živimo u vreme niskih kamata, niskih cena naftnih derivata i jednog uspona uopšte u konjukturi u celom regionu, mislim da moramo voditi računa o svakom evru i ja to duboko podržavam. Dakle, mislim da to treba opštinama ostaviti u nadležnost, da prikupljaju poreze od iznajmljivanja nekretnina.Takođe, u amandmanu predviđamo da se odustane od rešenja prema kome se smanjuje procenat koji opštine zadržavaju za sebe na osnovu poreza na zarade. Mi mislimo da to nema valjano opravdanje i da se na republičkom nivou uštede mogu ostvariti na drugi način. Mislimo da postoje mnogo izdašnije tačke u državnom budžetu gde se može štedeti i da bi bilo dobro na tim tačkama da se štedelo.

Recimo, jedan mnogo prilježniji rad na reformi javnih preduzeća, gde gotovo na mesečnom nivou u nekim preduzećima imamo bacanje novca koje se meri u milijardama dinara. Na primer, Bor svakog meseca skoro milijardu i 250 miliona. Dakle, mislimo da i na drugim mestima, ako već nedostaje načina, ili da se povećaju prihodi ili da se smanje rashodi, da je bilo boljih mesta za za to.Duboko smo ubeđeni, a ja znam iz svog ličnog iskustva, barem sam imao prilike da prisustvujem razgovorima sa MMF-om 2013. godine i znam jednu stvar, a to je da oni nikada ne kažu – e, morate baš to i to da uradite. Ne, oni kažu – mi dolazimo kao zastupnici kreditora Srbije, vi ste zemlja koja se zaduživala, a zaduživale su se i sadašnja vlast i prethodna još više, i vlast iz 90-ih, i Broz se zaduživao, i kralj, znači, to je proces, uvek smo se zaduživali kao država, i najveći je problem što iz tog zaduživanja nismo imali dobre efekte, oni dođu u Srbiju i kažu – ajde, okej, kako ćete da rešite probleme, kako da mi ne ostanemo bez naših novaca? Kako ćete vi to uraditi? Dajte nam vaš najbolji predlog, iako mi kažemo – možemo na različite načine to da uradimo. Dakle, potpuno sam ubeđen da MMF nije rekao – prebacite sa opštine na Republiku toliko i toliko i ne može drugačije. Potpuno sam ubeđen u to. Naravno, mi možemo imati različita ubeđenja i to nije sporno.Dakle, jednostavno mislimo da je postojalo boljeg načina, da i racionalizacija u javnom sektoru, gde imamo paradoksalnu situaciju u svakoj od opština, gde će vam prosečni gradonačelnik ili prosečan načelnik opštine reći kakav vam je problem sa zaposlenošću, svaki će vam reći, koji iole razume funkcionisanje svoje opštine - imam 50 ljudi viška i 50 ljudi manjka. manjka. Da li je postojao prostor da se jednom lepom reformom lokalne samouprave ta sredstva nađu i da se to uradi na bolji način? I tu ću se pozvati isto na jedan stav kolega koji su pre mene govorili.Ovo je parcijalna stvar i duboko se, zaista se duboko nadamo, pošto znam da razumete funkcionisanje lokalne samouprave i da vidite da je ovo jedan potez koji nije sistemski, a da mi imamo sistemski problem, koji nam se ponavlja iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, i da je to prilično strašna stvar za nas sve koji živimo u Srbiji i želimo da imamo normalnu podelu vlasti, vertikalnu, lepu podelu vlasti između Republike i opština, između pokrajine, mesnih zajednica, šta god može da bude nivo vlasti u Srbiji i da trebamo tražiti sistematsko rešenje i da jedanput izađemo sa jednim rešenjem koje je jedna lepa mera i koje može da funkcioniše u jednom dužem vremenskom roku i oko čega ćemo se moći zaista svi saglasiti.Ovde smo čuli tako neke tonove koji su, kako da kažem, to su emotivni tonovi. Mi se razlikujemo i pozicija i opozicija oko mnogo stvari, imamo različite poglede na svet. Meni je žao kad kažu neki za svoje kolege, koliko god da ih mogu kritikovati zbog toga što su radili loše ili pohvaliti ih zbog toga što su radili dobro ili što rade sad loše, ili rade dobro, niko nije potpuno loš ni potpuno dobar u tome. Na kraju građani presude.Nemamo presude.Nemamo mi ovde neprijatelje, nemamo mi ljude sa kojima se nikada nećemo saglasiti. Mi imamo samo neistomišljenike i ne slažemo se oko nekih stvari, ali ono što sam duboko ubeđen i što bi bila najbolja stvar koju bi mi sebi kao jedno društvo mogli priuštiti, ovde postoje odbori gde postoji saglasnost oko nekih strateških ciljeva Srbije, i tu su nijanse u pitanju. Ja mislim da bi se svako, ali svako u ovoj sali mogao saglasiti da moramo imati zdravu, vertikalnu podelu vlasti i da bi s time morali što pre da izađemo, a da ne budemo u zemlji gde imamo mnogo parcijalnih rešenja.Meni je drago da ste vi ovo sve saslušali vrlo pažljivo, jer znam da imate i šta da odgovorite. Žao mi je na kraju što ste se umorili, pa ste rekli da niste čuli ništa posebno pametno. Malo se ovde ušlo u neke političke borbe koje su povremeno otišle u pravcu koji je loš jer gubimo vreme, dragoceno, umesto da razmenjujemo argumente i da tražimo jedno dobro sistemsko rešenje. Dakle, ono što mogu reći sigurno je da nama treba sistemsko rešenje i da ovakve parcijalne mere ne vode nikuda.Ono što je izvesno kada opštinama uskratite sredstva, neke će možda reagovati dobro i zaista postoje opštine koje su primeri dobre prakse, gde su sa malo zaposlenih postizali dobre rezultate, ali većina opština nije ni posebno dobra ni posebno loša, i one će se ponašati kako se ponašaju uvek. Veliko je pitanje da li ćemo mi moći u nekom razumnom roku, pre nego što dođemo do jednog sistemskog rešenja, da dođemo do nekih ponašanja koja neće značiti da se opet dođe kod privrednika i traži novac, da se opet neće tražiti parafiskali, da se opet neće vratiti točak unazad, da na jednom mestu dobija Republika, a na drugom mestu da gube opštine.Ja ne mislim da tu postoji sukob i ne bi ga trebalo biti, ali ono što mislim i što ćemo uvek reći, najidealnije sistemsko rešenje je gde imamo što manje diskrecionih ovlašćenja, gde imamo što više izvornih prihoda na oba mesta i što više jasnih pravila igre i da bi trebali ići u tom pravcu i da trebamo reći – okej, sa naše tačke gledišta mi možemo da se razlikujemo u mnogim stvarima i to je sasvim prirodno. I sasvim je prirodno da neko brani rešenje koje daje više novca Republici. To je jedan sasvim drugi pogled na to kako treba da funkcionišu odnosi centra i opština. I to je potpuno legitimno braniti. Mi možemo tvrditi da to neće biti dobro zato što imamo iskustva iz devedesetih, iz dvehiljaditih. Imamo iskustva kada smo imali i centralizacije i različita rešenja i mi možemo tvrditi, naravno.Potpuno je legitimno tvrditi i suprotnu stvar, vreme će da pokaže, ali ono što bi bilo jako dobro je da iz našeg bogatog iskustva neuspešne decentralizacije u Srbiji probamo da naučimo svaku lekciju koju smo do sada imali i da iz tih lekcija možda malo bolje predviđamo šta mogu biti posledice. Mi smo skeptični, zaista smo skeptični, ali voleli bi da nismo u pravu. Mi bi zaista voleli da ovaj predlog bude zaista neto dobar i za opštine i za Republiku, izuzetno bi voleli. Mi ne želimo da bilo koja Vlada Srbije ne uspe i da našu pamet gradimo na tome što je neko bio neuspešan. To je užasan princip u životu, a pogotovo u vođenju politike i pogotovo u tome ako pretendujete da vodite jednu državu.Dakle, naša iskustva iz prošlosti nam govore da će to biti samo jedno odlivanje od opštine i prebacivanje na Republiku, a da je ono što nama treba u ovom momentu zaista jedan sistemski pogled, jedna sistemska stvar. Ono čega se mi uvek plašimo, jedna od principijelnih stvari, mislimo da je koncentracija moći u bilo čijim rukama loša stvar, koncentracija diskrecione moći je takođe loša stvar, a dosta je moći kada imate kompenzacione transfere. Trebamo ih izbegavati koliko god možemo, jer je previše iskušenja koja imamo kada radimo reforme. Previše je ljudi koji se osećaju oštećenim ili koji misle da mogu da dobiju nešto iz ovakvog ili onakvog dešavanja koje se može desiti kada se urade neke reforme.Sve reforme.Sve u svemu, mi ovim amandmanom u suštini pozivamo da se ne usvoje rešenja i to je očigledno. Tri smo stvari izmenili. Mislimo da bi bilo mnogo bolje da se odustane od ovakvog zakona. Imamo naše argumente zašto to tako tvrdimo, i da se ide na jedno sistemsko rešenje, kojim bi se neke stvari u Srbiji mogle dovesti na pravo mesto, da ne tražimo previše argumenata kojima bismo jako striktno tvrdili da ono što druga strana tvrdi je najbolja moguća ili najgora moguća stvar i da je tu pravo rešenje i pravi put kojim treba da idemo.Ja ću još jedanput reći, ja želim da mi u tome uspemo. Ako bude bilo takvih predloga koji su vezani za jedan zdrav odnos, jedan dugoročno održiv odnos, jedan odnos koji bi bio izgrađen na najboljim praksama najuspešnijih zemalja, sa naše strane opozicije ćete imati partnere da vas podrži u tom procesu i to nije sporno, ali u ovom momentu mi zaista, poučeni iskustvima, recimo, mnogo priča smo čuli danas u kojima su, ne znam sada, vladajuća stranka govori kako su bili najgori ovi pre nje. Isto tako smo osam godina slušali kako su oni devedesetih bili najgori na svetu. U međuvremenu smo slušali kako je jedna sada stranka koja se vratila u parlament bila najgora. To su govorili oni o kojima sadašnja većina govori da su najgori.Iz tih grešaka smo mogli mnogo da naučimo i te greške nas opominju. Iz tih grešaka mi vučemo jednu dozu skepse da ovo neće biti najbolja stvar na svetu. Zato ćemo glasati protiv. Zato smo i ovim amandmanima pokušali to isto da kažemo. Naš je poziv da idemo sistemskim putem i tu ćemo vrlo rado biti vrlo konstruktivan partner i neće nam padati na pamet da donosimo amandmane koji se tiču toga da se u stvari tekst zakona odbaci na jedan implicitan način. Hvala vam na pažnji i želim vam svako dobro.

Nema prepuštanja vremena. Nema toga. Morate naučiti pravila. Nema sada da vi prepustite nekom vaše vreme. To je nešto inovativno. Ne postoji to.Reč

Navedeni amandman je u potpunoj suprotnosti sa efektima koje predloženi zakon treba da donese, odnosno u suprotnosti sa obezbeđenjem makroekonomske stabilnosti i smanjenjem ukupnog fiskalnog deficita.Usvajanjem ovog amandmana mi u potpunosti menjamo kurs politike koja je do sada vođena, a ona je dobra i efikasna. To nam svakako nije u cilju.Složićemo se da je Srbija konačno na dobrom putu. Reforme nikada nisu bile popularne, nikada nisu bile lake, ali narod nas je podržao, te iz tog razloga, dužni smo da mu obezbedimo stabilnu državu i stabilnu budućnost.

ali takođe znamo da prepoznamo dobre primere iz svetske prakse, te želimo da ih uvrstimo u našu zemlju.Kada govorimo o ovom amandmanu, ne prihvatamo ga jer ovaj zakon je upravo u koheziji sa tim dobrim primerima iz svetske prakse.Ono što je nama od izuzetnog značaja, a o čemu smo razgovarali pre neki dan, jeste što je lokalna samouprava bila u potpunosti uključena. Ako se dobro sećam rekli ste nekih 105 lokalnih samouprava.

već je ovde ideja da usvojimo izmene zakona koji će dati na značaju lokalnoj samoupravi. Kako to? Tako što ćemo kroz dobar sistem razvijenih zemalja, kojim težimo, stvoriti jednu dobru sistemski organizovanu decentralizaciju koja će biti u potpunosti kontrolisana.Svojim

Sa druge strane, mi upravo od te Vlade dobijamo mehanizam razvoja lokalne samouprave kroz strategiju decentralizacije koja će ponovo uzeti u obzir sve lokalne samouprave i ponovo će uzeti u obzir sredstva koja su njima potrebna. Na taj način će oni moći kvalitetno da obavljaju svoje zadatke iz svojih nadležnosti.Smatram da će usvajanje ovih izmena zakona definitivno dati bolje rezultate, nego onaj zakon koji je 2011. godine usvojen, za koji smo sigurni da je usvojen iz političkih razloga, te zaista nemamo sumnju da je ovaj zakon, tj. ova izmena zakona u korist naših građana. A kako mnogi sugerišu da je i ovaj zakon koji danas usvajamo u političke svrhe, tu nazovi kritiku ja bih zaista prihvatila sa velikim zadovoljstvom i ovim putem se zahvalila i vama ministarka i Vladi Republike Srbije što je upravo danas, kada je većina predsednika lokalnih samouprava iz vladajuće koalicije, upravo danas je taj zakon na dnevnom redu zbog čega smo sigurni da su građani na prvom mestu ovoj Vladi i da se ovaj budžet troši domaćinski, a ne partijski. Zahvaljujem. **Nataša Jovanović** Smatram da ovaj amandman koji je Saša Radulović podneo nije dobar, jer jednostavno naše iskustvo, Ustav i svi pozitivni zakoni u državi Srbiji regulišu da se prebivalište uglavnom koristi prilikom ostvarivanja biračkog prava i svih drugih prinadležnosti koje može jedan građanin punoletni, na kraju krajeva neko ko je zaposlen, da ostvari na teritoriji lokalne samouprave.Ovde

da izazove negativan efekat. Najpre zbog činjenice što predlagač ovog amandmana nije obrazložio, ali evo ja ću zbog toga da se nadovežem na ovo sa čime se ne slažem. Ovo sa čime se ne slažem je da će ovaj zakon jako loše da utiče na mogućnost projekcije budžeta za predstojeću 2017. godinu, jer ovo je kao grom iz vedra neba za mnoge jedinice lokalne samouprave ekonomski lokalni razvoj i neuravnoteženost u tom smislu u celoj državi je najveći problem.Sad ja postavljam pitanje poslanicima SNS, pošto je najviše njih od onih koji su na vlasti u lokalnim samoupravama ili su bili, neki su u drugom, trećem mandatu - da li ste i koliko ste uspeli, a to je ključ opstanka razvoja, progresa, budućnosti, kako to Vučić voli da kaže – budućnost za nas i našu decu, da sami uspete da dovedete nekog investitora, da otvorite neku fabriku, da otvorite nova radna mesta ili da se preduzetništvo, a mi smo evo u godini preduzetništva, ne zasniva samo na floskulama i na praznim obećanjima?Ne znam da li je neko od vas pokušao nešto slično da radi. Ja imam takvo iskustvo i kada dođete u Nacionalnu službu za zapošljavanje i kada imate zdrav projekat, a smatram lično, evo, iz svog iskustva govorim, da sam ga imala i imam ga još uvek za delatnost za koju sam se kao preduzetnik opredelila da radim, apsolutno nemate podršku od države za tako nešto. Ne govori se ovde o tome da li je neko žena ili muškarac, jer ovo je proglašena godina za žene preduzetnike kako će dobiti investicije i mogućnost da u tom mestu ostanu da žive, da izdržavaju sebe, svoju porodicu i svoju decu. I sve to tako lako na rečima, a složiće se ministar Brnabić sa mnom da je ekonomski lokalni razvoj ključ svega. Je li tako? Bez toga nema pomaka.Mi smo, gospođo ministar, pre nekoliko godina, čini mi se, 2008. godine zakonom u Narodnoj skupštini Srbije izglasali, odnosno osnovali na osnovu Ustava i tog zakona 17 gradova u Srbiji. Od tih 17 gradova ni jedan nema nijednu osnovanu opštinu, osim grada Niša, koji ima svojih pet gradskih opština. To vam je poznato. Znači, to je jedna glupost, jedna farsa i ništa se dalje nije pomaklo od toga.

mrtvo slovo na papiru. Nema investicija, a da ne govorim o tome da smo, takođe, najvećim delom na insistiranje SRS, iako smo bili opozicija tada, a i sada, da bismo poboljšali život i da bismo omogućili lokalnim samouprava da osnivaju nova preduzeća i da se razvijaju, osnovali Zakon o slobodnim carinskim zonama. Ni jedna od tih zona nije profunkcionisali, niti je doveden strani investitor ili neko ko želi da uloži u takav posao.Sada dolazimo do toga – kako će lokalna samouprava da opstane kada novih radnih mesta, kada se plate veoma teško obezbeđuju? Iz preduzetništva najteže, verujte, jer sve teže ti sitni preduzetnici, mala i srednja preduzeća isplaćuju poreze i zarade i dolaze u jedan vrtlog. Samo u gradu Kragujevcu preko šest preko šest hiljada privrednih subjekata je podnelo zahtev do 31. marta ove godine za reprogram poreskog duga. Šta vam to govorim? Vama kao ministru. Možda niste znali, imate pregled za celu Srbiju, obezbediti zdravo radno mesto i zdravu supstancu iz koje će da se isplaćuje plata, a samim tim i ta zarada. To onda možda ne bi bio problem da se ovo umanjenje, koje se direktno po diktatu MMF vrši, da ima više novih radnih mesta i da je taj priliv u budžet opštine veći. Hvala vam najlepše. **Maja Gojković** Mala sugestija – Požarevac, Niš, Užice, Vranje imaju gradske

među poslanicima kada se vodi rasprava o ovakvim stvarima. Neću da ponavljam ono što je rekao Kovačević, ali ako poslanicima nije jasno, kada je prihod stopa puta osnovica, da prihod može ostati isti ako se stopa smanji. Zašto? Zato što se može osnovica povećati. To je rekao jedan poslanik i otišao je vani. U takvoj situaciji voditi dijalog je jako teško. To je stvarno nerazumno. Ja mislim da je narod prosto iznenađen kada sluša ovakve diskusije.Vidite o čemu se radi. Fiskalni savet je petog septembra objavio da će porez na zarade, umesto predviđenih 149,5, biti 155 milijardi.Šta to znači? Kada bi se ovaj zakon koji treba da bude primenjen od 1. januara 2017. godine, primenio sada, u ovom momentu ni jedna lokalna zajednica ne bi dobila manje para.

to je prosto. Čak one lokalne zajednice gde je učešće poreza na zarade veće u ukupnom budžetu, one bi dobile više. To su proste stvari. Kada to neko ne razume, a ovde sam slušao strašne priče, onda je diskusija na ovu temu besmislena.Neću da se ponavljam, da pričam ono što su drugi pričali, nešto sasvim novo. Zašto je ovo decentralizacija? Zato što se lokalne samouprave, opštine i gradovi moraju okrenuti sebi. Znači, njihovo je da jačaju izvorne prihode.

da smanjujemo stopu, da smanjujemo osnovicu, da građani plaćaju manji porez, ali da obim bude veći, da više građana plaća porez i da i gradovima i građanima bude bolje. Da bi to postigli opštine i gradovi moraju imati pomoć ministarstva. Apelujem da vi sve vreme radite na tome po svim osnovama, ne samo porez na imovinu, nego po svim po svim projekcijama gde se građanin javlja kao obveznik. Znači, što više građana, a biće sve više građana, ako stopa bude manja. Onda će ukupan prihod biti veći.Još jednu stvar vama kao savet, kao predlog jeste da se potrudite da edukujete, ne mislim da naredite, da opštine i gradovi popišu svoju imovinu. Ovde ima mnogo predsednika opština, možda i gradonačelnika, ali ja odgovorno tvrdim da veliki broj opština i gradova ne zna sa kojom imovinom raspolaže. Imovina mora biti popisana. Za to se mora potruditi ministarstvo, koje će metode, koje će alate, na koji način, ali moraju opštine i gradovi popisati svoju imovinu i onda tu imovinu staviti u funkciju prihoda. Tada će

član 1. amandman je podneo poslanica Aleksandra Jerkov.Da li želi njena grupa da diskutuje o tome? (Ne.)Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Izvolite. Čuli smo od poštovane ministarke jedan argument da su uglavnom poslanici davali amandmane u kojima se traži povećanje prihoda i stope za grad Beograd, a smanjenje za Crnu Travu i neke opštine. Evo primera amandmana koji vas demantuje.Amandman koji glasi da stopu, gde ste predložili Zakonom sa 80% treba smanjiti na 74%, predlažem da se upravo za te opštine najnerazvijenije i gde ima najmanje radnih mesta poveća na 85%, a da grad Beograd i ostali gradovi ostanu na istom nivou.Dakle, nivou.Dakle, nije tačno to da su svi poslanici bili toliko zli i da su tražili novac koji će se preliti iz siromašnih opština sa juga Srbije ili iz najsiromašnijih opština Srbije prema Beogradu.Dakle, ovde je zahtev bio da se ostavi nivo prihoda, u stvari učešća u porezu od zarada gradovima i gradu Beogradu na istom nivou zbog onog argumenta o kome smo razgovarali, zbog načina da stvarno probudimo utakmicu u kojoj će se gradovi i opštine, gradonačelnici, lokalne samouprave boriti za što veći broj radnih mesta i gde će povećavati svoje prihode tako što će otvarati mogućnosti investitorima i otvaranju novih radnih mesta.Šta bi to značilo dalje? Zaista mislim da, podsetiću vas na ono pitanje iz plenarne rasprave o gradu Beogradu, rekli ste da će Beograd podneti po ovom planu najveće posledice, uslovno rečeno dve milijarde manje prihoda sa ovim smanjenjem. Pitao sam vas da li je tačno da je zbog neefikasnosti, zbog neodgovornih poziva da se ne plaćaju karte u gradskom prevozu Beograda, smanjeni prihodi nadomešćuju tako što se radi transfer 2014. godine od dve milijarde, upravo onoliko koliko se sada gradu Beogradu smanjuje ovim zakonom? Rekli ste i očekivao sam da ćete to proveriti i siguran sam da jeste već proverili, pošto ste imali informacije o drugim gradovima vrlo detaljno.Primeri koje smo često slušali o tome koliko su neodgovorni gradonačelnici bivšeg režima, zaduživali gradove,

Niš ima novog gradonačelnika, takođe iz SNS-a kome želim svaki uspeh i upravo se i zbog njega i zbog građana Niša zaista iskreno borimo da ostane što više prihoda za gradove koji i onako sada imaju vrlo tešku situaciju.Dakle, posledica onih prethodnih četiri godine

60% je realizacija budžeta grada Niša u protekloj godini. Da li je moguće da grad efikasno funkcioniše sa takvim prelivanjima? Nije moguće, a mi sada idemo sa dodatnim smanjenjem i zakonom za koji ćemo ovde glasati.Dolazimo u zaista apsurdnu situaciju da štitimo gradonačelnike i probamo da zaštitimo neke funkcije, a šta su posledice? Posledice su to da nema javne rasvete, jer

grupe.Dakle, pošto grad Niš nije uspeo da namiri svoje dugove zbog takvog punjenja budžeta, a biće još lošiji posle usvajanja ovog zakona, imamo posledice da je u mraku, imamo posledice smanjene bezbednosti u saobraćaju, imamo posledice moguće veće stope kriminaliteta, jer sada zaista nije bezbedno šetati se gradom po mraku.Imamo problem sa odnošenjem smeća jer se sve ređe odvozi smeće i grad nam zaista nije nikada bio prljaviji. Imamo problem sa izmirivanjem dugova u osnovnim školama. Imamo problem sa izmirivanjem dugova u osnovnom zdravstvu. Govorim o gradu Nišu, mnogi bivši i sadašnji gradonačelnici će potvrditi da imaju slične probleme u svojim gradovima, ali sve se to odražava na kvalitet i život naših sugrađana.Dakle mi se ovde ne borimo za bolji status gradonačelnika iz SNS-a, 99% njih je upravo iz vaše stranke, mi se borimo za to da poboljšamo kvalitet života svim našim građanima.Kada već govorimo o dugovima, malo je tih dve i po milijarde duga grada Niša u odnosu na 10 milijardi evra zaduživanja ove i prethodnih vlada od 2012. do ove godine, je važno da otvorimo tu debatu i pokažemo da nismo niti zluradi, da se ne radujemo tuđim neuspesima, da se nadamo da možemo ovim našim rešenjima da doprinesemo da gradovima ostane što više mogućnosti i što više sredstava da rešavaju probleme gradova u kojima svi mi živimo. **Maja Hvala puno.Tačno je, ovaj amandman predlaže da se umesto 74% za lokalne samouprave daje 85% i to bi bilo lepo, ali je svakako neostvarivo...(Goran neostvarivo, ne bi bilo finansijski odgovorno, ali bi bilo lepo. Ali je istina nažalost da najveći broj amandmana, iako postoje i ovi koji su se, amandmani, predlozi amandmana gde se borilo za za veći, ravnomerniji, regionalni razvoj i veću podršku lokalnim samoupravama koje su siromašnije, koje imaju manji prihod od poreza na zarade. Nažalost, čak čak pet predloga amandman govori isključivo o tome da se Beogradu daje više nego što je čak 2011. bilo. Znači, bilo je i čak do 17%. Razumem da postoje veliki broj narodnih poslanika iz Beograda, i ja sam iz Beograda, ali moramo da se fokusiramo i na druge lokalne samouprave.U ovom slučaju ovaj amandman pozdravljam, ali je finansijski neodrživ i zato je odbijen. Hvala.

ali danas kada se govori o amandmanima i kada smo pogledali sve ove amandmane i mišljenja Vlade o amandmanima jedini zaključak je – kakav zakona, takvi amandmani.Vi ste rekli svoj stav zbog čega su ova smanjenja lokalnih prihoda i zarada na ovom procentu i vi ste rekli cilj je da ispunite zadatak MMF-a da se obezbedi 4,8 milijardi dinara. Da li je to moglo biti i 4,9 ili 5 milijardi, ili 4, to je prilično paušalno.Još više od toga je paušalno ovo što se predlaže kroz amandmane. Amandmani su očigledno predlagani, tek da bi nešto bilo predloženo i mi mislimo da je to jednako loše, kao i vaš zakon.Nagađati se sad da li Beogradu treba 70, da li 80%, da li sada treba neko da čuje u nekom mestu i da kaže - evo ovi se bore da mi dobijemo 5%, 10% itd, sve je to farsa. Sve je to farsa. Pogotovo, kao i danas kada smo govorili o sudijama, slično izgleda da će biti, čini mi se, sudbina ovog saziva parlamenta, da ćemo uglavnom imati raspravu između bivšeg i sadašnjeg režima, o temi koju zapravo o temi koju zapravo jedni i drugi na isti način gledaju. Niko od njih nema protiv toga da MMF zadaje koliko mi treba da uzimamo i delimo para, mi srpski radikali smo apsolutno protiv toga i zato se razlikujemo i od jedne i od druge strane.Sa druge strane, kada su govorili i o onim amandmanima gde se briše ovaj stav, odnosno gde se vraća na onaj izvorni zakon, ja kada slušam naprednjake kada se obraćaju demokratama pa pričaju o vodosnabdevanju, a onda oni njima, pa se onda na trenutak zbunim da li to naprednjaci pričaju o Zrenjaninu ili demokrate o Smederevskoj Palanci obrnuli? Dakle, problemi postoje definitivno.Za probleme su na lokalu odgovorni jednako i jedni i drugi. Ko je gde stao, drugi nastavio, o tome ćemo mi imati prilike po raznim osnovama.Ali, dok govorimo o ovim amandmanima, prate nas ljudi i ako mislim da sada nema direktnog televizijskog prenosa, ali postoji internet pa ljudi gledaju i šalju poruke. Kažu - lepo je što se vi poslanici borite za vodosnabdevanje u gradovima, što pominjete problem onog ili ovog grada. Kažu- da li će neko da se seti da i probleme u selima, pogotovo kada je u pitanju vodosnabdevanje. Pa, onda kažu iz Batočine - da li će neko da kaže da se mi i naša deca snabdevamo iz bunara i da ne postoji u zakonu mogućnost, da ne postoji telo, ne postoji lice koje zaduženo za kontrolu vode u bunarima, a ljudi tu vodu piju i oni ne znaju.Ovi u Zrenjaninu znaju kada vodu ne smeju da piju. Ovi u Užicu su znali kada vodu nisu smeli da piju. Ovi u Smederevskoj Palanci takođe, a ti ljudi u selima, konkretno govorimo o Batočini, jer su se oni javljali, ali nije samo Batočina, oni ne znaju da li voda koju piju da li da li voda koju piju da li je ispravna ili ne i to je jedna od obaveza vašeg ministarstva da i o tome u budućnosti povedete računa.Problem zbog kojeg smo imali svi generalno velikih problema, takođe se javljaju ljudi i intervenišu, jeste protivgradna zaštita i to se u državi Srbiji sada ne zna. Evo i da ne smanjujete ove pare, i da hoće neko da plati i da kupi to, niti se zna u čijoj je nadležnosti, ni ko to može da kupi, ni ko može da plati nekoga ko će to da koristi itd.Dakle, nije problem samo u ovim iznosima, nego je problem u suštini. Problem je i u primeni ovakvog zakona kakav jeste i kada gledam kako ste vi iz Vlade obrazložili ove amandmane, odnosno logično je da vi, znalo se u startu svako ko je podnosio amandman da vi to ne možete da menjate i da nećete usvojiti amandmane. To ne znači da amandmane nije trebalo podnositi, ali je neozbiljno da vi kažete recimo ovaj amandman zbog čega nećete da prihvatite kažete isto zbog čega je amandman Balše Božovića, a kod Balše Božovića ste napisali da se amandman ne prihvata iz razloga što se predloženim amandmanom ne postiže rezultat definisan Predlogom zakona.Koji je to rezultat? Nemate vi nikakav rezultat definisan Predlogom zakona. Vi ste rekli, gospođo Brnabić, da je to

bog zna kakav rad, ovo je čista matematika koja je, iako ste morali da je radite, morala biti urađena na mnogo pravičniji način. Pričala sam vam na odboru o tome. Sada nažalost više nemam vremena, ali se sećate šta sam sve rekla o tome. Hvala.

na izlaganje šefa poslaničke grupe bivšeg režima koji je pominjao Niš i pokazivao u mom pravcu.Čisto se pitam da li taj čovek uopšte živi u Nišu i bilo bi fer i korektno ako analizira rad gradonačelnika SNS da analizira

vam je treći mandat, pa pokušajte da budete zaista u temi. Zatražite ponovo reč. Samo jedna rečenica na kraju.Radim u najvećoj ustanovi primarnog nivoa zdravstvene zaštite na Balkanu. U periodu od 2008. do 2012. godine

To smo nasledili. Toliko o njihovom domaćinskom poslovanju i brizi za građane.

je formalnopravno povodom amandmana Gorana Ćirića, ali pošto su skoro svi amandmani isti, mislim da i komentar SRS povodom tih amandmana može da obuhvati sve to. Ima nekoliko stvari koje su dobre u ovom predlogu zakona.Prva stvar koja je dobra jeste što, otvarajući ovu temu pričom o nacrtu i pričom o predlogu, je izvršen odgovarajući uticaj na jedinice lokalne samouprave da malo drugačije pripremaju svoje budžete za 2017. godinu i to je dobro što se unapred njima kaže koja će pravila da važe za 2017. godinu, da mogu na vreme da se preorijentišu i da procene kako će to izgledati sa prihodima jedinica lokalne samouprave.Što se tiče predloženog rešenja i predloženih amandmana, oni se svi kreću unutar postojećeg sistema finansiranja lokalne samouprave, a taj sistem mora da se kaže da nije izdržao test vremena. Zašto nije izdržao test vremena? Vidite i sami po ovim amandmanima i po ovim diskusijama, gotovo da su poništene razlike između političkih stranaka, svi su na neki način nezadovoljni, pa čak i oni što glume da su zadovoljni. Zašto? Zato što kod nas postoji jedna praksa, ako ove godine budžet bude niži to je loša osnovica za sledeću godinu i zato budžeti moraju da se naduvavaju, naduvavaju, da bi startne pozicije iz godine u godinu bile bolje. To je prirodna posledica i nečega, što se kaže zamena teza.U vreme Mlađana Dinkića bila je priča da je prosperitet Srbije u velikoj potrošnji, pa smo onda trošili ono što nemamo, a da bi to koliko toliko bila potrošnja, onda smo morali da se zadužujemo. Sada imamo drugu varijantu, sada imamo varijantu štednje i sada štedimo, ali opet štedimo ono što nemamo. Kada pitate ove ljude iz Vlade – šta ste to uštedeli, oni kažu – toliko i toliko. Pa, pokažite nam te pare gde su. Pa kaže – nema tih para, ali za toliko smo se manje zadužili. Znači to je nešto virtuelno i to će da se nastavi dalje.Za stanje u lokalnoj samoupravi, pored krivice koju nose oni koji su bili na vlasti u lokalnoj samoupravi, možda i veći krivac su svi oni koji su bili na republičkom nivou na vlasti, a evo i zašto. Praktično, od kada je donet Zakon o lokalnoj samoupravi i svi oni prateći zakoni koji se tiču lokalne samouprave, neke oblasti su ostale totalno neregulisane, ili pogrešno regulisane ili loše regulisane. Pravilo je kada se jedinicama lokalne samouprave poveravaju neki poslovi iz nadležnosti državne uprave da to ima svoju cenu i da se to plaća, ali kada se ide sa principom podeljene nadležnosti između lokalne samouprave i Republike, odnosno centralne vlasti, onda je tu poprilično šareno. Zašto kažem da je šareno? Zato što o kredama i o grejanju treba da vodi računa lokalna samouprava, a o platama Republika. Onda Republika bude darežljiva, pa kaže – vi možete malo i kadrovski da se uključite kada je u pitanju obrazovanje na lokalnom nivou, i razvije se jedan poseban sistem, a onda mi u stvari vidimo koliko oni koji vode državu ne znaju Ustav Republike Srbije.Republika Srbija je u obavezi da obezbedi isti nivo zdravstvene zaštite na svakom kvadratnom santimetru Republike Srbije. Kako možete da delite nadležnost sa lokalnim samoupravama? Identična situacija je i kod obrazovanja, država garantuje obrazovanje, zdravstvo i da ne ređam još neke oblasti,

Nema decentralizacije u obrazovanju, nema decentralizacije u zdravstvu, nema decentralizacije u putnoj privredi, infrastrukturi, nema.Da vam ne pričam kako je u onom Zakonu o železnicama, i pruge ste podelili. Lokalna samouprava može samo da se slika sa nekim prugama, još treba da organizuje i saobraćaj na nekoj teritorijalnoj pruzi. To je klasična podvala. Zašto je to prolazilo? Zato što su bili naši, pa naši na centralnom nivou stiskaju njihove na lokalnom nivou, ovi zbog fotelja prave to i to. Mi danas imamo situaciju da su se neki gradonačelnici promenili samo ako im se desi saobraćajna nesreća ili ih neko strelja. U svim režimima su dobri.Uzmite Vidoja Petrovića iz Loznice, do pre nekoliko godina je bio URS, URS, URS, URS, a se nešto promeni, sad je nešto drugo, a on isti čovek. Njega interesuje njegov džep i baš ga briga ko će biti na vlasti. Da li će to centralna vlast da reši? Ma, to njih baš briga. Oni kažu – to je volja naroda, narod je to izabrao. Onda on kaže – dok je bio Mlađa, ja sam gurao investicije, sad je neko drugi, sad ja guram investicije, sad ja asfaltiram, hoću da budem grad, bićemo grad. Mene prosto čudi da neka sela niste proglasili za gradove. Zašto? Tražio Vršac. Zašto? Tražio Pirot, a ako hoćemo da budemo na vlasti, Piroćanci vole da budu grad, hajde mi njima da damo grad, pa ćemo da budemo na vlasti. Sve to može da prođe, ja ne sporim to. Ne sporim ni ovo što se neki, kako kažu, bivša vlast, koliko ja vidim ovde je sve bivša vlast, zalažu za neke procente, a svesni su toga da će to da rešavaju neki drugi. Ima ono podmuklo, tiho, svi su nezadovoljni, apsolutno su svi nezadovoljni.Da li ćete ovim izmenama zakona da rešite problem? Nećete. Zašto? Problem je nerešiv. Opterećeni smo dugovima u lokalnoj samoupravi. Zaduživanje lokalne samouprave bio je odraz politike centralne države pre deset godina. Ne možemo, zadužujte se, pa je to otišlo toliko daleko da danas, molim vas, pa mi smo pre nekoliko godina preklinjali i molili da se poreska administracija ne vraća lokalnoj samoupravi u onom delu za lokalne prihode, da se ne vraća. Ne, sada imate i lokalne poreske organe i sada se kuka ovde kako nije popisana imovina, kako ide slabo naplata tih taksi itd.Samo da vas podsetim šta smo imali u vezi ove komunalne policije. Molili, preklinjali, nemojte to da radite, nemojte to da radite. Da li neko u ovoj zemlji zna šta rade stambena preduzeća koja navodno održavaju zgrade? Kada su oni zadnji promenili nešto na ravnom krovu koji prokišnjava? Odete, a oni kažu – na podračunu za vašu zgradu nema dovoljno sredstava, a svakog meseca zaposleni u tom preduzeću primaju plate. Ili ovi moji u Rakovici, oni obožavaju karnevale, a nemaju nadležnog nikako ili u ovim drugim opštinama što organizuju pevaljke za njihove velike proslave – dan, Nova godina itd, a nema kuče za šta da ih

Mi u klasičnom smislu reči nemamo uređenu lokalnu samoupravu, pa mi nemamo čak ni ministarstvo. Mi imamo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje samo sa upravnih stvari posmatra lokalnu samoupravu – da li je dovoljno dobro smenjen predsednik opštine, da li je dobro bilo preletanje odbornika iz jedne u drugu odborničku grupu. Prvi put je odbornik postao vlasnik mandata, pa posle godinu dana poslanik. Svesno i namerno urušavanje sistema, a nema ga ministar finansija.Zašto ga nema? Pa, šta je kriterijum za moć? Pare. Pare koje imaš u portfelju, sa kojima raspolažeš. Sa tim parama radiš sve. Pa, naše lokalne samouprave nemaju stavku za investiciono održavanje. Kad kažem lokalne samouprave, pričam u jednom širem smislu reči. Pre svega mislim na komunalna preduzeća i ono što održava dobro od opšteg interesa. I to je sistem drži vodu.Slušao sam sada o mestima koje imaju vodu, koje nemaju vodu itd. Pa, ti problemi u tim mestima postoje 30 godina. Zašto? Zato što ne postoji investicioni dinar. Sve se to pojelo. Kao što u državi jedemo unapred, unapred smo pojeli 25 milijardi evra i ostavili dug pokolenjima, tako i u lokalnim samoupravama unapred su potrošene neke pare. Da li su one racionalne potrošene? Ja to ne znam, ali prema onome što govore državni organi koji vrše kontrolu, pogotovo kada padne neko sa vlasti, vidi se da od početka to nije bilo racionalno niti efikasno korišćeno.Taj problem, to je suštinski problem naše lokalne samouprave, ne rešava ni izmenama ovog zakona, ni ovi amandmani koji su podneti. Zato to poprilično obesmišljava ovu diskusiju, ali je dobro da svaka debata traje i da se vodi, jer onda izlaze na videlo problemi. Vi koji ste formirali vlast, vi ste dobili ekskluzivno pravo i obavezu od građana da rešavate probleme. Vlast je dobila obavezu da rešava probleme voljom građana, a opozicija nije dobila to pravo i tu obavezu. Mi sada vidimo da kako vi želite da rešite taj problem. Vi taj problem ne želite da rešite. Vi želite samo matematički da usaglasite nešto, ali to što usaglašavate ne rešava naše probleme.Dalje, imamo potpuno obesmišljen koncept okruga. Da li je nekome jasno u ovoj zemlji čemu služe ti okruzi? Da li su oni kohezioni faktor povezivanja? Mi nemamo trostepeni taj sistem lokalne samouprave. Nemamo i ne treba da imamo. Mi smo mala država. Mala država, mali narod teži ka centralizaciji. Za mali narod i malu državu decentralizacija je opasnost, velika opasnost. Mi nemamo jasne granice u finansiranju lokalne samouprave, da se vaša samouprava ostvari od toga što je minimum, do toga što je maksimum.Mi imamo jednu paradoksalnu situaciju, gradonačelnici i predsednici opština trkaju se da, kako se to kaže, apliciraju nešto, da konkurišu za neka sredstva, pa ako imam dobre projekte ja ću da dobijem pare. Ma ljudi, bežite od toga! Apliciram za vodu? Ma nemam šta da apliciram za vodu, voda je obaveza, to mora da se obezbedi. Šta ako neko nije aplicirao, neće da ima vodu u tom mestu i država će mirno da gleda? Pa, to je nemoguće, ljudi. Kakve bre vaše aplikacije, kakve te konkurencije između opština? Kakva bre konkurencija između opština? Opština ima toliko i toliko stanovnika i svi naši stanovnici u svakoj opštini treba da imaju približno isti standard. To je obaveza.Pričate obaveza.Pričate o nekom regionalnom razvoju. Kakav bre crni regionalni razvoj? Delite tamo gde treba kapom i šakom. Onaj se pa hvali i kaže – nemam više zaposlenih, dobre su mi finansije, a i dalje sam nerazvijena opština. Pa to je sramota! Najbolji si i dalje si nerazvijen? Ne, drži status nerazvijenog da izvuče iz Republike neke pare i da bude dobar predsednik opštine, da mu aplaudiraju onih pet seljaka u svakom od njegovih sela. Da na 15 sela ostvari vlast i on opet sedi miran, sve je fino, puj pik ne važi se, sve idemo dalje.Tako mislite sa tom logikom da rešimo naše probleme i našu situaciju? Pa to je nemoguće. Nama je potreban sistemski propis, sistemski zakon. sve ovo izgleda kao drži vodu dok majstori odu, pa kad dođu novi majstori oni kritikuju one prethodne. evo da na još jedan način probamo da ocrtamo zašto smo kao opozicija, verujem svi, ovim različitim amandmanima želeli da ukažemo zapravo na besmislenost ovih vaših zakonskih intervencija. Zašto u ovom amandmanima imamo, recimo, da umesto što vi uzimate gradovima i opštinama npr. 77% od poreza na zarade, zašto ne bi bilo 76% ili 78%? To je poenta ovih amandmana. Zato što i vi ne znate što uzimate toliko. Zato što iz ovih zakonskih rešenja nema nikakve ideje, ima samo naloga je najveći, po meni, dokaz tome? Pet godina ste, gospodo naprednjaci, na vlasti. Kada ćete konačno da shvatite da niste više opozicija, da ne možete vite da pričate o bivšem režimo kao glavnoj temi kojom se vi bavite? Ja mogu da razumem jedno vreme da se priča o bivšem režimu koji je za sve kriv, ko što jeste, to nije sporno, ali valjda posle nekog vremena treba da se preuzme odgovornost da vidimo šta vi znate. ste vi za pet godina vaše vlasti iznedrili izmenu ova dva člana Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, to znači da vi nemate nikakvu ideju o lokalnim samoupravama, da vi ništa za pet godina niste smislili drugo, izuzev izmene ova dva člana, a i sa izmenama ova dva člana vi ne znate šta hoćete.Dakle, to je problem cele ove priče ovde. Znači, vi jednostavno niste ni na Republici rešili određene probleme, a sada kao rešavate ili namećete lokalnoj samoupravi da ona rešava. Pa, što vi niste rešili sivu zonu? Što vi niste naplatili poreze koji nisu plaćeni recimo tajkunima? Što niste popunili budžet na neki drugi način, tako što ćete da dodatno oporezujete strane banke ili strane firme koje iznose profit nelegalno iz ove države? Dakle, imali ste vi načina da tu fiskalnu konsolidaciju uradite i na neki drugi način, ali vi te načine izbegavate. Nećete da se zamerite MMF-u, nećete da se zamerite tajkunima, nećete da se zamerite stranim bankama, nećete da se zamerite stranim investitorima. Pa, vi iz budžeta dajete naše milijarde stranim bogatim firmama da bi došle ovde i zaposlile naše radnike. One ništa ne ulažu. One naše pare ulažu u otvaranje firmi u našoj državi. Kakva je to ekonomija?Dakle, vi mnogo veće pare trošite iz budžeta nego što ćete uštedeti sa ovih pet milijardi. Pa, nemojte nam onda uzimati na lokalu ni tih pet milijardi. Uštedite tako što nećete dati nekom „Tenisu“ tih pet milijardi, recimo, i eto vam pet milijardi. Nemojte dati „Tenisu“, on je najbogatiji Nemac, njemu to ne treba. Što bi mi iz našeg budžeta finansirali bogatog Nemca? Što ne napravite neku srpsku zadrugu, pa dajte njoj pet milijardi, pa da vidite da li umeju srpski zadrugari nešto da naprave.Dakle, tu se sada mi ovde razlikujemo sa vama, ako niste do sada razumeli. Ne vidimo nikakvu ideju o funkcionisanju lokalne samouprave iz ovih vaših zakonskih rešenja. Sami ste priznali - naterao nas MMF. Priterani smo uza zid, ističe nam rok, moramo po hitnom postupku da izvršimo fiskalnu konsolidaciju, naredio MMF. Nemamo nikakvu ideju šta radimo sa ovim, nego MMF naredio. To je ono što se mi ovde sporimo već tri dana.Iz svega ovoga što gospođa ministarka nije odgovorila ni na jednu kritiku Dveri za ova tri dana, sasvim sigurno je da nema argument, da nema šta da kaže, da su jednostavno naši argumenti neoborivi. Posebno je, da tako kažem, pomalo i smešno kada recimo kritikujete neki tamo ne znam Dinkićev zakona, recimo. Pa, vi ste Dinkića uzeli u Vladu. Dinkić je još uvek neka vrsta savetnika Vučićevog za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pa, vi onda kažete s pravom, ja se tu slažem s vama, da je taj zakon iz 2011. godine korišćen zapravo u predizborne svrhe. Da, slažem se. Pa, Dinkić je čitavu politiku napravio na tome što sada Vučić na neki način ponavlja – ja držim kasu, a ti onda dođeš kod mene pa me moliš za pare, a ja ti kažem hajde učlani se u URS i vodi kampanju na lokalu za URS, pa ću da ti dam pare iz republičkog budžeta. Šta sada treba svi mi da radimo po lokalnim samoupravama u Srbiji? Da dođemo kod Vučića, pa da nam on kaže – hajde učlani se u SNS, pa ćeš da dobiješ bilo kakve pare?Dakle, svi ti Dinkićevci na lokalu koje vi kritikujete za nenamensko trošenje sredstava i za sve ovo što su oni upropastili, pa pola njih su vam sada lideri SNS-a na lokalu. Koliko Dinkićevaca je kolektivno prešlo sa lokala u SNS i danas su gradonačelnici i predsednici opština u vaše ime? Nemate prava da ih kritikujete. To su sada vaši kadrovi, kao što je i Dinkić vaš kadar, kao što i vi nastavljate Dinkićevu ekonomsku politiku.Recite mi neku razliku između vas i Dinkića. Ja je ne vidim. Ne vidim u ekonomiji, ne vidim u odnosu prema lokalnim samoupravama, ne vidim u kadrovima. Uostalom, već sam vam rekao, Dinkićev šef kabineta, sada je šef kabineta Aleksandra Vučića. Hoćete još neki dokaz. Uzimate njihove ideje, uzimate njihove kadrove, uzimate njihove preletače na lokalnom nivou. Dakle, vi ste dinkićevci, to je SNS, u ekonomskom i političkom smislu. Zaboravili ste ono robijaško odelo što je Aleksandar Vučić oblačio Dinkiću ovde u istoj zgradi. Šta bi sa tim?Dakle, ako hoćete, gospođo ministarka puni budžet i fiskalnu konsolidaciju, oporezujte ekstra-profitere, nemojte uzimati lokalnim samoupravama, tajkune, strane firme, strane banke. Nešto na njih ne smete da udarite. Ne sećam se da je MMF tražio da se oporezuju banke koje imaju najveće kamatne stope u Evropi i koje iznose milijarde evra ekstra profita iz ove države na grbači ovog siromašnog naroda. To MMF neće nikada tražiti, i MMF se neće nikada interesovati za standard građana Srbije. MMF jedino interesuje da mu se vrate dugovi i da zaštiti strani kapital ovde, i da nama nameće nešto što nije naš interes.Mnogo

šta MMF interesuje, to najčešće nije naš interes. Nije domaći ekonomski interes, to je MMF-ov interes. Ne mogu tu nikada da se složim sa vama, da su interesi MMF jednaki interesima države Srbije i našem domaćem ekonomskom interesu. fond sprovodi nečije tuđe interese, radi za neke druge interese, ne radi za interese građana Srbije. Nije MMF niti strana firma niti strana banka došla ovde da radi ljudi za nas, ona je došla da uzme pare i da ih iznese u inostranstvo i da ne plati porez ako može, što im omogućavate. Dakle, to je razlika i poenta čitave ove priče.Koja je, evo gospođo ministarka, ako možete vi da ponovite u jednoj rečenici, koja je ideja ovih vaših zakonskih interesa? Nema ideje. Rekao MMF i vi slušate taj nalog. Inače, da ima ideje, možda ne vi, vi ste dva meseca, to razumem, to je u redu, to nije sporno, ne možete vi sada odjednom da rešite ono što SNS nije rešila pet godina. Pazite, pet godina, koliko je SNS na vlasti ona nema predlog izmena i dopuna ovog zakona. Ako nije valjao zakon iz 2011. što ga menjamo 2016. godine. Gde smo bili pet godina? Nije bilo ideja, nije bilo kreativnosti, bavili ste se nečim drugim, nemate stručne kadrove. Šta je problem?

niste nas ubedili da iza ove izmene zakonskih rešenja stoji bilo kakva vaša ideja da napravite boljim funkcionisanje lokalnih samouprava.

Ja neću podržati ove predloge opozicije kada su amandmani u pitanju, obzirom na to da se u obrazloženju amandmana izražava neka vrsta sumnje da li će ova zakonska rešenja imati pozitivne efekte po makroekonomsku stabilnost naše sumnjam u Vladu Srbije, ne sumnjam u sve one mere koje su do sada primenjene i smatram da su one imale precizne rezultate i to se vidi u

Obradović da on iskreno veruje u to što priča i da ima iskrenu želju da se Srbija finansijski konsoliduje. Ali, ne mogu da verujem u to kada u jedinoj lokalnoj samoupravi u kojoj su Dveri na vlasti, Boško Obradović sa svojim jednim odbornikom pomogne da se na vlast vrati DS.Demokratska stranka DS.Demokratska stranka koja je od 2008. do 2012. godine uništavala i tu Novu Varoš i Srbiju, 2016. godine Boško Obradović pomaže toj stranci da se ona vrati na vlast. Kako ja sada da verujem da on sada ima iskrenu nameru i iskrenu želju da Srbija bude finansijski stabilna zemlja kada ulazi u koalicije sa strankom koja je odgovorna za finansijski kolaps u koji je ova zemlja došla u prethodnom periodu.Takođe,

kako to mi ne valjamo, a vi hoćete sa nama. Vi se nama non-stop nudite. Da, ne pričam ja sad o tome što me vaši funkcioneri saleću u skupštinskom holu Čačanske skupštine, pa me ubeđuju da ste vi mnogo bolji koalicioni partner nego SPS i nama bi bilo mnogo lepše da budemo sa vama nego sa njima.Aprila

Sad meni nije jasno, kako to mi ne valjamo, a vi hoćete sa nama. O čemu se tu radi? Ili se tu radi da smo mi odbili tu vrstu vaše ponude, pa sad odjednom imate neki problem sa nama. Ili je to sve deo neke medijske predstave gde hoćete da se predstavite kao mnogo oštra opozicija, kao što ste pričali sve najgore o DS, pa ste sad u koaliciji sa njima. Hvala

Vodeći činilac vlasti u Novoj Varoši je grupa građana – Novi ljudi za Novu Varoš, lokalni privrednici, nestranački ljudi koji su zaslužili ogromno poverenje građana Nove Varoši i mi njih podržavamo. A tačno je da tu vladajuću većinu čini i DS.Zanimljivo DS.Zanimljivo je to što DS koju ste vi tamo optuživali za ne znam kakve lopovluke u Novoj Varoši, za pet godina vaše vlasti tamo nema nijedan proces kojim biste pokazali i dokazali bilo kakav njihov lopovluk. E, to je ta vaša priča. Pa, čekajte da li ima lopovluka ili nema lopovluka. Može li za pet godina da se dokaže lopovluk. Ne može? Pa, nemojte onda više pričati o lopovluku.Znači, hajde da rešimo više da li je neko lopov ili nije. Ne može za pet godina, gospodine Martinoviću, Parezanoviću, sa koliko ćete, sa hoćete 20 godina da rešite jedan slučaj korupcije u Srbiji. Znači, to je problem ovde u celoj ovoj priči. To da su se vama Dveri ikad nudile, to je već demagogija prve vrste.Dakle, vrste.Dakle, mi smo slomili prethodnu vlast u Čačku kojoj ste vi takođe pripadali i koja je poražena na ovim izborima. I sve vreme govorimo da hoćemo nove ljude na čelu Srbije, zato smo podržali Novu Varoš. Nove ljude na čelu Nove Varoši. Nove ljude na čelu Čačka. Nove ljude na čelu Srbije, a ne reciklažu partijskih likova koje gledamo po ko zna koji put.Siniša Mali, savetnik u Agenciji za privatizaciju, novo lice na političkoj sceni. Goran Vesić, menadžer Beograda, genijalni novi kadar SNS. Da li su to ti novi ljudi? Da li je to ta nova energija? Da su to ta nova kadrovska rešenja?

je otvorena stranka za sve sposobne ljude koji hoće zajedno s nama da Srbiju povedu napred.Ja razumem gospodina Boška Obradovića. Sem mržnje, sem neprestanog ponavljanja jednih te istih reči i izgovaranja što više uvreda na račun Aleksandra Vučića, on misli da je to suština politike. Ja ga razumem. Dveri nikome u Srbiji nisu dale posao, nikome nisu obezbedile radno mesto. Oni ne brinu ni o jednoj lokalnoj samoupravi. Oni ne brinu ni o jednom detetu u Srbiji. U najvećem broju lokalnih samouprava to radi SNS.Gospodin Boško Obradović uopšte i ne razume sa kakvim se problemima svaka lokalna samouprava u Srbiji suočava.

vikati sa balkona nekome – lopove, bitango, prebiću te, ubiću te itd, onda doći u Narodnu skupštinu i koji god zakon da je na dnevnom redu, pričati jedno te isto – Aleksandar Vučić je despot, Aleksandar Vučić je

slikati se ispred fabrike koju je Aleksandar Vučić otvorio sutradan i onda reći – ova fabrika treba da se zatvori, tu ne treba da rade ljudi, šta će nam strane kompanije.Bošku kompanije.Bošku Obradoviću je to lako. Ja čoveka potpuno razumem. Za nekoga ko je sektaš, za nekoga ko ne snosi odgovornost za bilo šta u Srbiji, to je jedno vrlo lagodno i komotno ponašanje, ali mi koji smo u SNS, mi znamo da Srbija tim putem ne može da ide. To je ogromna razlika između nas koji smo odgovorni, nas koji odgovaramo i za građane Beograda, Novog Sada, Niša, Leskovca, Kragujevca, Kraljeva, Sremske Mitrovice, Zrenjanina itd. Hajde, sem te Nove Varoši, dajte mi jednu, Marko, podseti me, ima li i jedna lokalna samouprava u kojoj su Boško Obradović i njegova sekta pomogli građanima te lokalne samouprave? Ja mislim da nema.Ovde je bilo mnogo reči ne samo o Aleksandru Vučiću, i to moram da kažem. Izgovorene su najveće moguće uvrede na račun Ivice Kojića. Ivica Kojić je jedan od najprofesionalnijih državnih službenika u Srbiji. U vreme kada Boško Obradović spava, Ivica Kojić je na poslu. I sada je Ivica Kojić na poslu. Ivica Kojić je čovek koji je dostupan 24 sata na telefon, koga svaki predsednik opštine, ali bukvalno svaki predsednik opštine i svaki gradonačelnik, bez obzira iz koje stranke dolazi, može da nazove i da zatraži pomoć. Probajte da nazovete Boška Obradovića u tri sata ujutru, pa da vam on završi neki posao i da vam on nešto pomogne. Ako uspete u tome, svaka vam čast.Razumem i Kenu. On sem da pije pivo i da troši opštinski novac, ništa drugo i ne ume da radi.Ali, ono što je važno da se naglasi, da ne bi ostalo kao jedna laž na koju nije odgovoreno, gospoda sektaši zbog mržnje gube iz vida činjenicu. Dakle, u prvih osam meseci ove godine mi imamo bolje poreske prihode za 51 milijardu dinara u odnosu na prošlu godinu, imamo manje rashode od skoro 40 milijardi dinara. Imamo 30,7 milijardi boljih neporeskih prihoda. Zbog toga je u prvih osam meseci ove godine ostvaren suficit republičkog budžeta, prvi put u novijoj ekonomskoj istoriji Srbije. To su rezultati koje su građani prepoznali. I SNS ukazuje iz dana u dan, izbori su završeni, svi smo mi u očima naroda izmereni. Narod nam je dao onoliko mandata koliko vredimo. Narod je rekao 24. aprila da hoće da Srbiju vodi Aleksandar Vučić i SNS, a Boško Obradović može da ga mrzi do mile volje

izgovarajte što više uvreda na njegov račun i njegovog brata i njegovog oca i dece i sve to radite. Što više to radite, narod Aleksandra Vučića više voli. Nemojte jednom u tri meseca da organizujete „žutu patku“. Organizujte je svaki dan. Što vi više organizujete „žutih patki“ i tih vaših protesta koji se finansiraju iz inostranstva, Aleksandar Vučić je u očima naroda sve veći i veći.

Hvala